Medlemmer af Folketinget Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at tage følgende beslutningsforslag tilbage: Forslag til folketingsbeslutning om ret til en basal erhvervskonto for erhvervsdrivende. (Beslutningsforslag nr. B 27). Ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag? Da det ikke er tilfældet, er beslutningsforslaget bortfaldet. Medlemmer af Folketinget Stén Knuth (V) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at tage følgende forespørgsel til børne- og undervisningsministeren tilbage: »Vil ministeren redegøre for, om regeringen er tilfreds med omfanget af bevægelse i folkeskolen, herunder om ministeren påtænker at ophæve lovkravet om 45 minutters bevægelse, eller om ministeren modsat vil sikre, at 45 minutters bevægelse bliver implementeret, så alle elever får det, og i givet fald hvordan?« (Forespørgsel nr. F 2). Forespørgslen er hermed bortfaldet. Epidemiudvalget har afgivet: Beretning

Så skal jeg meddele, at det bliver en kort dag, vi får i Folketinget i dag. Det meste er blevet aflyst, herunder også debatten mellem partilederne,

Kirsten Normann Andersen (SF) og Martin Lidegaard (RV), og der kan stemmes.

om det under B nævnte lovforslag: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 4, tiltrådt af et flertal (S, V, DF, SF, RV, EL, KF og FG)? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at det under A nævnte forslag henvises til fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at det under B nævnte forslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 2. behandling af lovforslag nr. L 97: Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og forskellige andre love.

onsdag den 19. januar 2022, kl. 13.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.